Моля народните представители да заемат местата си, заседанието продължава. Квесторите, поканете народните представители от „БСП лява България”. Наред е предложената от тях точка. Тук е господин Ерменков.

господин Ерменков ще ни представи Проекта за решение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да Ви запозная с решението, което предлагаме като Проект, искам само да Ви обърна внимание върху един факт. Фактът е, че ние това решение сме го внесли още през месец юли 2016 г . . Вярно е, че председателят на Народното събрание го е разпределил към съответните комисии, но това, че те не са си свършили работата, Ви моля да не Ви да бъдете формално обвързани с отлагането на това решение, поради това че няма доклад на комисиите. Все пак начинът, по който вкарваме тези решения, и процедурата, по която го правим, е един от малкото начини, при които опозицията има право да внесе един закон, въпреки желанието на управляващото мнозинство. Опитите за отмяна и отлагане на въпроси, поради липса на мнение и и доклади на съответните комисии е опорочаване на този принцип и правата на опозицията, както, между другото, днес се случи вече един път. Много Ви моля – нека днес да говорим по същество. Дали ще приемете това решение или не е въпрос на Ваша съвест, аз след малко ще прочета и мотивите, но бягането от вземане на решение е бягане от отговорност. Затова като народни представители Ви призовавам да поемете отговорността за това, което ще се случи от тук нататък с българската електроенергийна система. Дали ще приемете решението или не, всеки ще отговаря след това пред избирателите си. Искам да Ви запозная с мотивите, поради които решихме да внесем този този Проект на решение. Част от тях, много кратка, изложих още в момента, в който искахме да бъде включен този проблем като точка от регулярния дневен ред. Вие тогава не се съгласихте сега ще трябва да ме изслушате малко по-подробно за какво става въпрос. Както, пак Ви казвам, вече е известно, 2004 г. беше решено да бъде възобновен проектът АЕЦ „Белене“, при който забележете, решението тогава беше взето не защото на някой му се искаше да има АЕЦ „Белене“, а защото обективните обстоятелства налагаха и продължават да налагат днес изграждането на още една базова мощност. Мантрите за фотосолари и вятърни централи, които ще осигурят българския народ устойчиво с електроенергия, виждате, че днес са опровергани от самата природа. Не от нас, от опозицията, или от тези, които желаем да има „Белене“, а от природата. Днес електроенергийната система на България работи на предел. И ако някой иска да ми каже, че всичко било наред, искам да ми отговори на въпроса защо тогава имаме молба към Румъния евентуално да внесем оттам електроенергия? Защо от нетен износител на електроенергия днес трябва да се превръщаме във вносител? Какво налага това нещо? Това е може би някаква националноотговорна политика – румънците да си замърсяват околната среда с производство на енергия и ние ще я купуваме тук на независимо каква цена?!

През ноември 2006 г., след проведен по всички правила търг – повтарям по всички правила проведен търг, за да опровергая всякакви опити да се каже, че това е било незаконно направено беше избран победител и Националната енергийна компания подписа договор с „Атомстройекспорт“ за доставка на два блока по 1000 мегавата, тогава на обща стойност 3 млрд. 960 млн. евро. Към онзи момент това беше най-изгодният проект за изграждане на атомна електроцентрала в света. Проектът имаше почти всички необходими разрешителни. Беше намерен стратегически партньор в лицето на RV. Отварям една скоба RV се отказа не защото смяташе проекта за неикономически ефективен, а защото правителството на Бойко Борисов беше основният противник на този проект. И когато от правителството на една държава, в която се изгражда един такъв проект, стане противник на проекта, кажете ми кой чужд инвеститор ще остане тук? Имаше одобрението на Международната агенция за атомна енергия и на Евратом. Имаше издадена оценка за въздействие върху околната среда, както вече казах – избран доставчик, площадка, консултанти. През 2007-а и 2009 г., съгласно утвърдените практики в подобни мащабни проекти, които няма как да бъдат предварително прогнозируеми какво и как ще се случи, за да могат да бъдат разписани веднага при тяхното подписване, бяха подписани пет допълнения към основния договор. Стартира се работата по изготвянето и лицензирането на техническия проект. Беше подготвена и лицензирана площадка и издадено строително разрешение. На Агенцията за ядрено регулиране й трябваше една седмица, за да даде старт на строителството на „Белене“. Към средата на 2009 г., както днес вече имам удоволствието да Ви кажа, България присъстваше на атомната карта на света като една от малкото нации, развиващи ядрена енергия и строяща втора атомна централа. И оставаше, както Ви казах, съвсем малко, за да започне строителството на АЕЦ Като националноотговорна партия в края на изборите, за разлика от сега, когато Вие за една седмица и за две седмици се опитвате да усвоите 2,5 млрд. лв., ние решихме, че няма да е етично правителството, ръководено от Сергей Станишев, да подписва окончателните параметри на един договор. И изхождайки от това, че в България най-вероятно би трябвало да има нормална политика и приемственост за такива стратегически проекти, оставихме на ГЕРБ тази възможност – ако имат някакви забележки, ако имат някакви виждания да ги вкарат в споразумението и окончателното подписване на договора. И трябва да Ви кажа в интерес на истината, че първото правителство на ГЕРБ продължи дейността по АЕЦ

нещо, което беше нормална политика в една държава, в която се смята, че инфраструктурните проекти трябва да имат своята последователност при реализацията. За съжаление, въпреки огромната работа, въпреки инвестираните средства, въпреки тежките социални последици от това решение, което се взе, ограничаващи възможностите за заетост и доходи в един период, в който вече беше влязъл във финансова криза, а ние можехме да развиваме един проект, който да носи доходи, да създава работни места и не само на самото строителство, а и около тази дейност,

прекрати проекта, предизвиквайки ситуация, при която, за съжаление, знаете, че това се случи, стотици българи ще плащат, десетки следващи поколения. С изключение на точка първа от това решение – прекратяване изграждането на АЕЦ, нищо друго от това решение не е изпълнено, което също показва неговата несъстоятелност. Напомням, в това решение имаше точка втора, с която възлага на Министерския съвет да започне проучването, доизграждането на парогазова централа върху площадката на АЕЦ „Белене“ и задължаваше министъра на енергетиката периодически да докладва какво се случва с това проучване. Нищо, пак казвам, от точка втора и точка трета не беше извършено видимо. Това решение беше взето с една-единствена цел – да се сложи кръст на Проекта „АЕЦ „Белене“. През цялото време ние обяснявахме, че този проект е необходим и продължаваме да го правим! Естествено, защитавайки правата си по подписания договор и подписаните споразумения, както вече казах, пет от Българската социалистическа партия нали – пет от БСП и девет от ГЕРБ, „Атомстройекспорт“ заведе иск в Международния арбитраж и го спечели и ние бяхме принудени да платим над 1 млрд. лв. за това оборудване. Спорен е тук въпросът на колегите от ГЕРБ дали причината е това, че е стартирал проектът, или както е в решението на Арбитража: за това, че е спрян неправомерно. Мисля, че прокуратурата ще се заеме с този случай и ще даде своя отговор – защо е спрян и кой е виновен за това нещо. Днес ситуацията е изключително трудна. Загубите от непоследователната политика – грешни решения, липса на визия и лошо управление, към момента наближават около 3 млрд. лв. И без това лошото състояние на Националната електрическа компания беше допълнително „подобрена“ с парите, които трябваше да плати на „Атомстройекспорт“. Поради тези причини дострояването на АЕЦ „Белене“ със собствени сили или продажбата на това оборудване на трета страна няма да сработи. Няма да сработи, защото, ако бъдем честни, България наистина няма откъде да извади всичките пари за строителството на тази ядрена централа.

да си си го поръчал за определена площадка, определена площадка да бъде лицензирана за него и ти да се опиташ да го продадеш някъде, където евентуално някой може би би желал да го има, ама такъв Решение има. Решението е едно-единствено и това е: реализация на проекта „АЕЦ „Белене“. Дали ще бъде с участието на Националната електрическа компания под формата на апортна вноска на собствеността, дали ще бъде чрез съответния начин на част от приватизиране на тази сделка, но задължително с държавно участие, този Проект трябва да бъде реализиран. (Шум и реплики.) За да може да бъде реализиран, ние, като Народно събрание, трябва да махнем спирачката, която сме сложили. През 2012 г. това, което сме направили, е забрана въобще да се работи на темата „Белене“, на тази площадка, с това оборудване. оборудване. Всякакви приказки за това, че трябва да се проучи от Министерския съвет какви необходими допълнителни решения трябва да бъдат взети, какви други мерки трябва да бъдат взети, какво трябва да се направи – това е работа на Министерския съвет, те да си проучват, да си изясняват проблема и като стигнат до някакво решение, когато стигнат до решение, могат да информират Народното събрание в какъвто и състав да бъде то, за да вземе онези решения, които допълнително са необходими. За да може днес този Проект да стартира, за да могат да се водят разговори с потенциални инвеститори, за да може това да бъде законово, за да може това да не противоречи на решенията на Народното събрание, които мисля, че към края на Четиридесет и третото народно събрание трябва на всички колеги да е ясно, че са със силата на закон, това решение трябва да бъде отменено. В противен случай изпадаме в състоянието: знаем, че сме сбъркали, но не искаме да си го признаем; знаем, че правилният път е това решение да бъде отменено, но търсим начина, по който да го направим малко по, ще ме извините за грубата дума, „измекярски“. Хей така: хем да го отменим, хем да останем бели и чисти. Колеги, няма как, след като си се оцапал, да останеш бял. Това е невъзможно. Няма го в природата това нещо. Между другото, като казах „природата“, погледнете навън какво става. Помислете

Може би щяхме да бъдем в състояние освен да си произвеждаме електроенергията, която е необходима за нас, да можем да изнасяме за онези, които в момента наоколо имат нужда от нея, и да печелим. Проектът „Белене“ е печеливш. Той е печеливш за онзи, който участва в него. Той няма да бъде печеливш, ако държавата абдикира от този проект и търси някой, на който 100% да го хариже. Това е национално безотговорно, това означава, че ние ще търсим един малък елемент на възвращаемост от разпродажбата. Колеги, разпродажбата винаги е загуба. Вие много добре го знаете. Разпродажбата означава да продадеш нещо на много по-ниска цена, отколкото то струва, вместо да го използваш за производството на електроенергия и да продаваш продукцията. Вместо инвестицията да бъде завършена и да започне нейното възстановяване от продукцията, която тя произвежда. Много Ви моля, покажете сила. Силата не е да упорстваш за собствената си грешка. Силата е да признаеш грешката, да я преодолееш и да вземеш решение, което е национално отговорно. Тук няма предизборни кампании, тук няма предизборна борба. Тук просто има елементарно уравнение. То е: какво е потреблението на енергия, от една страна, какво ти можеш устойчиво да предложиш, от друга. Базовата енергия е онази, която осигурява стабилността на държавата. Няма да влизам в подобни прогнози какво става с въглищните централи в България, защото разговорът ще стане много професионален. Само две неща искам да Ви кажа. Голяма част от тези централи вече са на ръба на технологичното си използване –чисто амортизационно, чисто технологично. Имайки предвид и решенията в Париж за опазване на околната среда, емисиите ще поскъпват. Поскъпването на емисиите ще води до увеличаване на продукцията от онези предприятия, които излъчват емисии и трябва да си ги купуват. Част от тези предприятия, бих казал основната част за електроенергийните генериращи мощности на въглища. Изходът е или газови централи, или атомна централа. Ако искаме наистина да бъдем модерна държава, ако искаме това, което е заложено и в стратегията на правителството за вкарване на електротранспорт, електромобили за повишаване качеството на човешкия живот, а той се измерва с количество електроенергия на глава от населението, не с нещо друго, много моля, бъдете разумни, не е страшно и не боли да си признаеш грешката. Дайте да отменим това решение, дайте да развържем ръцете на това правителство и на служебното правителство да търсят варианти без да влизат в нарушаване на закона. В противен случай се притеснявам, че ако не отменим това решение, утре прокуратурата ще се заеме с всеки един министър, който е продължил да действа по посока изграждане на АЕЦ „Белене“ без да има отменено решение на Народното събрание, изрично забраняващо го. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Няма. За изказване думата има господин Мартин Димитров. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, някак си дори е по-честно въпросът да бъде повдигнат от сега. Не е ясно това, което казва БСП. Те казват така: „Ако спечелим изборите, ако направим правителство, не просто ще облагаме средната класа с по-високи данъци с прогресивното облагане, което смятаме да въведем, но ще строим и „Белене“. Това казват. Това в някакъв смисъл е по-честно. Сега е моментът да бъде ясно казано. Тоест, ако тези хора спечелят изборите, това ще правят. Те планират да строят ядрена централа в зона, която е сеизмологично опасна. След „Фукушима“, след всичко, което стана, искат да строят ядрена централа в зона, която спрямо АЕЦ „Козлодуй“ е по-опасна. Това за ядрените специалисти, за хората, които са се занимавали с тематиката, е очевидно.

казвам. Уважаеми дами и господа, важно е какво ще направи парламентът днес. То горе-долу е очевидно. Парламентът днес няма да приеме това решение на БСП. По-важно е какво ще направи парламентът утре, следващото Народно събрание, дали тогава би приел това предложение и какво ще се случи по-нататък. За „Белене“ ни говорят за частни инвеститори от ден първи. Имаше един такъв, говори се за много други, но фактите са следните. От двата и повече милиарда лева, похарчени за „Белене“ до момента, всеки лев е бил за сметка на наш данъкоплатец. Всичко сме платили ние – цялата сметка до последната стотинка, и арбитражното дело, и всичко. За инвеститори само се говори. С тях се водят разговори, но те не плащат сметката. Те участват в разговорите. Обикновено хора от БСП ни ги показват и казват: „Ето, това е инвеститор“. Но когато опре до плащане на сметката, плащаме я ние, данъкоплатците. Инвеститор за „Белене“ не е дал Така ще бъде и оттук нататък. Не по-малко опасен обаче е и планът на колегите от ГЕРБ, които искат частен инвеститор да строи ядрената централа, което е отстъпление от онова, което имаха като позиция в началото. Защото дори да се появи такъв частен инвеститор, помнете думата ми, поетапно и постепенно разходите ще бъдат прехвърляни към държавата. Първоначално вероятно ще има някакъв частен инвеститор, но когато опре до плащане на сметката, постепенно тя ще отива към нас, данъкоплатците, ние ще плащаме през цялото време. За това става въпрос. Уважаеми колеги, защо да строим атомна централа, ако нямаме отговор на следните въпроси, колегите от БСП също нямат отговори на тези въпроси, а именно, че през зимата за период от 10 или 20 дни е имало необходимост от допълнителни мощности, не е основание да строим ядрена централа. Това не е основание! Вие, колеги от БСП, пазар

на този въпрос няма отговор. На следващо място, дори и да се появи частен инвеститор, както искат колегите от ГЕРБ, остават неразрешени въпросите със сеизмологичния риск, тъй като има доклад на БАН от края на 80 те години, който казва, че на това място не е разумно да бъде строена ядрена централа. Не е разумно! И Ви питам, колеги, като национално отговорни хора: защо искате да поставите пред огромен риск от ядрена щета България, за да построите централа на място с по-висок сеизмологичен риск спрямо „Козлодуй“?!

Този въпрос не е разрешен. Аз не съм видял един човек от БСП да каже: „Общината, от която мен са ме избрали, ще приеме отработеното ядрено гориво и ядрените отпадъци“. Не съм видял един от БСП да каже: „Аз решавам този въпрос! Мен са ме избрали в Сливен, решавам този въпрос и ще ги приемем в нашата община“. Един такъв депутат от БСП не съм видял! Затова като искате да строите ядрена централа, поемете ангажиментите и по този начин – какво ще правим с ядрените отпадъци. Тук има косвен въпрос и към ГЕРБ защо, колеги, искате частен инвеститор да строи ядрена централа, като сте наясно, че въпросът с отработеното гориво и с ядрените отпадъци ще бъде ангажимент на нас, данъкоплатците, че ние ще плащаме масрафа от сега до края на света?! На следващо място, когато един ден опре до затварянето на такава ядрена централа, кой ще плаща сметката? Пак всички ние! Дори да има частен инвеститор, колеги, дълбока заблуда е, че той ще плати огромните разходи, многомилиардните разходи по затварянето на тази централа. Нека си зададем следния въпрос: ако не бяхме спрели проекта „Белене“ в 41-ото народно събрание и сега си представим, че днес „Белене“ беше построена и работеше,

„Белене“ винаги е струвало над 20 млрд. лв., колеги, които БСП продължава да иска да похарчи за сметка на държавния бюджет. Чуйте ме много добре – БСП иска да похарчи 20 млрд. лв. за сметка на държавния бюджет. Това е! Защото те искат държавна „Белене“. Това означава поставяне на цялата бюджетна система под риск от фалит. За това става въпрос! Планът на ГЕРБ не е много по-добър. Те искат частен инвеститор – уж да поеме риска, ама ние си знаем, че дори и това да стане в началото, постепенно този риск ще бъде прехвърлен върху нас, данъкоплатците, и пак ще плащаме цялата сметка, което пак поставя цялата бюджетна система под риск. Хората трябва да знаят, че ако БСП спечели изборите и тръгне да строи „Белене“ като държавен проект, защото те винаги са искали това и нищо друго, това ще постави под съмнение функционирането на държавата и на важни системи, включително пенсионната, защото 20 млрд. лв. е огромна тежест за българския бюджет, невъзможна за реализация, невъзможна за плащане. По никакъв начин, колеги, не приемам тезата, че като са похарчени 2 млрд. лв. за „Белене“, това е аргумент да бъдат похарчени още 20. Този аргумент най-малко го приемам и е най нелепият от всички. Защото ако държавата се ангажира с нови 20 млрд. лв., уважаеми колеги, това ще бъде криза, в която, ако вкарате държавата, Вие, колеги от БСП, трудно този проект ще бъде разрешим от каквото и да е дясноцентристко правителство след това. Затова накрая искам да говоря за отговорността на това и на следващото Народно събрание. Ние знаем как ще гласуват колегите от БСП. Имаме огромно съмнение, че техният традиционен коалиционен партньор ДПС ще ги подкрепи, както ги подкрепя

Обръщам се към колегите от ГЕРБ, обръщам се и към колегите от Реформаторския блок. Днес категорично трябва да потвърдим спирането на проекта и да отхвърлим предложението на БСП, защото тази заплаха за финансовата стабилност на държавата е недопустима. Важно е как гласуваме и да го направим по категоричен начин! Доброто решение е едно-единствено – двата реактора да бъдат продадени на пазарен принцип някъде по света. Ако не бяха поръчвани реактори без договор, без осигурено финансиране, нямаше да сме в тази ситуация, нямаше да има арбитражно дело, нямаше да бъдат прахосани стотици милиони. Но вече сме в тази ситуация. Сега сме в ситуация на минимизиране на щетите. А щетите могат да бъдат минимизирани чрез продажба на оборудването. Затова, колеги, призовавам Ви за сериозно отношение сега и в следващия парламент

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега Димитров, уважаеми колеги! Ще се опитам кратко да поставя някои въпроси към Вашето изказване. Първият въпрос, който поставихте, уважаеми колега Димитров, говорейки за зимата, Вие някак си завоалирахте ползването на произведената електроенергия от „Белене“ – за какво тя ще бъде използвана. Колега Димитров, какво прави Бразилия с кафето си, като има много кафе? Да сте чули Бразилия да си изхъврля кафето в океана, или го изнася в други страни? Случайно да сте чули – в изказването си не казвате – какво прави Индия с памука си? Дали го пуска да си върви по река Ганг, или произвежда текстилни продукти и го изнася в целия свят?

петрол, при определени химически качества, или електричество, като е по-евтино, можеш да го изнасяш и в страните, които имат по десет електроцентрали, ако е по-евтино, както излиза от анализите на английската и швейцарската аналитични фирми. Второ, като няма индустрия, България няма потребление на ток?! Представяте ли си, ако се затворят още 30 – 40 предприятия, при рухналата ни икономика, ние нямаме ток – вчера искаме от Румъния. Като има ток от „Белене“, уважаеми колега, трябва да има индустриални клъстери от частни фирми – енергоемки, които да използват евтиния ток и България да бъде конкурентоспособна. препоръчвам да разглеждате въпроси за сеизмологията, тъй като това не е наша работа. Първо, не е идеологически въпрос и не е на депутатите. Колега, има една агенция, която се нарича „Международна атомна агенция“, на обединените нации като единствена, колега, в света, която може да се произнася – дали може, или не може площадката да бъде използвана. Европейският съюз, Международната агенция е казала, че може. Така казва и българската агенция. Накрая, да, всъщност, колега, ще се съгласите, че в България има едни грантаджии, които получават пари срещу това да съсипят българската икономика,

Абсолютно правилно сте разбрали, но не сте слушали внимателно какво съм казал! Казах същото – че държавата не може самостоятелно да го направи, няма този ресурс. Това обаче е въпрос на начин на слушане и отношение. Може би понякога човек слуша себе си по-добре, отколкото околните.

Централата в Белене се намира по-далеч от сеизмичното огнище, отколкото Турну Мъгуреле – Румъния. Тази централа така е проектирана, че дори да се скъса горе „Черна вода“ и да има и потоп, площадката ще остане 40 сантиметра над водата при всичко наоколо наводнено. Вместо да бъде, където хората се давят, там хората ще ходят да се спасяват, защото ще бъде единственото сухо място в региона. Ви кажа и нещо друго. Когато говорите за това къде ще се използва тази електроенергия, най-вероятно изхождате от собствените си виждания за развитието на икономиката на държавата липса на такава, липса на потребление в икономиката, липса на развитие на индустрия, липса на развитие на електротранспорт, изобщо липса на необходимост от електричество. По-добре да минем на нафтови печки, дърва да горим и така нататък. Сигурно това е Вашето виждане за България. Виждането на Българската социалистическа партия за България е високо индустриална държава, с високо технологично производство, което изисква и ползването на електроенергия, а не на дърва. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви. Трета реплика – господин Георги Божинов.

господин Председател! Уважаеми колега Димитров, възприемам Ви като една от знаковите фигури на българската политическа десница. И когато се опитах да вникна във Вашата експертност и във Вашата политическа мотивация, неволно, някак си естествено в мен възникна въпросът: какво е било нивото на българското държавно управление преди 50 години, на онова ниво на развитието на технологиите, на сигурността за ядрената безопасност, на способността да се вижда в перспектива икономическото развитие на България и на пазарите?! Моят отговор е, че, ако тогава нивото е било толкова примитивно в експертно отношение и толкова порочно в политически измерения, ние не само че нямаше да имаме ядрена електроцентрала, не само нямаше да имаме такова развитие на съпътстващите отрасли, включително и образованието, да бъдем много по-изостанала страна, отколкото сме днес след тези експерименти. Затова си задавам въпроса: това Вашето убеждение ли е? Това нивото на Вашето държавническо, експертно и политическо мислене ли е, или Вие сте подвластен на чужди внушения, които искат да попречат на България днес, когато се очертават двете големи тенденции в главните инвестиционни направления – високи технологии и енергетика?

народният представител Мартин Димитров. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колеги от БСП, знаете ли, преди време може би е било вярно, че комунизъм плюс електрификация води до социализъм.

Токът, за разлика от кафето и текстила, не може да се складира, което означава, че веднага трябва да се продава. Слушайте нещо важно: и в момента България, преди зимата, ползваше около половината производствени мощности и изнася много малко, защото търсенето от съседните страни е ниско. от БСП ЛБ.) Ако в момента имахте построена централата „Белене“, нямаше на кого да продавате този ток, освен на централата на БСП. Тоест извън централата на БСП други консуматори нямаше да успеете да намерите.

растеж около 3% за миналата година води до спад в потреблението на електроенергия в момента. Няма права връзка, права пропорционална връзка между нарастването на икономиката и нарастването на потреблението на ток вече. вече. Това се дължи на обстоятелството, че растежът е вече друг вид интензивен растеж. Така че няма такава пряка връзка. Няма такава пряка връзка. На следващо място, уважаеми колеги, дето това били чужди интереси и чужди внушения. Аз със същите аргументи съм скептичен и към това да има седми блок на „Козлодуй“, който искат да го строят с американски капитали. Знаете, че има такава идея. Със същите аргументи аз съм отново скептичен, докато Вие се замислете подкрепяте едната идея, а сте категорично против другата. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Тоест, ако има някъде чужди внушения, не ги търсете тук, уважаеми колеги! Не тук са чуждите внушения, а погледнете се по тази тема в огледалото, бих казал аз, за да намерите чуждите внушения. На следващо място, уважаеми колеги! Най-важното, ако в момента „Белене“ беше построена, нямаше какво да го правите този ток, нямаше къде да го изнасяте. (Шум и реплики от БСП ЛБ.) Кажете ми един истински пазар! Кажете ми една голяма поръчка! Кажете ми страна, която е готова да купува ток от България – и това трябва да е съседна страна, тъй като, господин Гечев, за разлика от кафето, което може да бъде експортирано на хиляди километри, при тока има следния проблем: колкото е по-голямо разстоянието на продажбата, толкова повече се оскъпява сделката. Има висок транзакционен разход. (Шум и реплики от Кой би купувал този ток от „Белене“, уважаеми колеги от БСП? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. За изказване има думата народният представител от Парламентарната група на Патриотичния фронт – господин Димитър Байрактаров.

уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, слушах внимателно дебата и бях поразен от изключителните неточности по отношение на историята на този вече 36-годишен, без два месеца, проект АЕЦ „Белене“. Уважаеми господин Председател, аз предполагам, че няма да имате нищо против, с цел да бъда максимално точен, да се позова на цитиране на официални документи, за да бъде изяснена точно историята. Както знаете, с Постановление № 9, 1981 г., март месец е дадена зелена светлина за изграждане на ядрена централа – четири блока, АЕЦ „Белене“. Поради различни причини, за да спестя време, уважаеми колеги, с Решение № 106 1990 г. се преустановява, или по-точно се замразява изграждането на този проект. Тук вече има един интересен нюанс, който е добре да се знае. Месец по-късно

с настояване окончателно да бъде спряно изграждането на този проект – по настояване на гражданите в този район и поради изключителното нарастване на обществено неодобрение по реализирането на този проект. Нещо, което беше, не знам защо, премълчано. Все пак, когато има история, е добре тя да бъде подчинена и на официални документи. След това, няколко месеца по-късно, от правителството на Димитър Попов се взима решение да бъде изграден газоенергиен блок, като за целта трябва да бъде използван металният корпус на вече закупения реактор, който, един Господ знае, колко пари са дадени за него и на каква баснословна цена е продаден. Тук се обръщам към колегата Мартин Димитров с надеждата, че няма да поиска лично обяснение, за да Ви кажа, колега Димитров, че аз категорично не споделям Вашата икономическа логика, защото тя е в грешна посока на икономист, който разсъждава по един нормален начин, но тук икономическата логика е подчинена на друго, ненормално мислене. Няма, направих си труда, още когато беше внесен този Проект за решение, да видя има ли друг такъв проект – нереализиран, който да струва толкова много пари, на която и да е било държава по света. Тук сме готови да кандидатстваме за рекордите на Гинес. Няма! Тоест, виждате, че вече се обръща икономическата логика и отива в една друга посока, а посоката е: дайте да отворим един мегапроект, от който ще може да се източват, да не казвам – да се крадат, обществени пари. И ако сте забравили, само преди месец и нещо ние за пореден път се изръсихме, абсолютно

тоест доста хора имат интерес този мегапроект да се използва. Първо, бих попитал: защо, след като има такъв голям интерес, никой до този момент не използва така, да кажем, жилищния фонд, който е изграден? И сега ще ви дам още един интересен факт, който не просто е изграден, този жилищен фонд е обзаведен по последна дума за времето си и се хвърлят разходи за охраната му, а в а в същото време казваме, че няма свободни жилища. Ето, да кажем, бездомните роми можете да ги насочите там. Има хубаво училище – да се обучават децата им, да се образоват и да живеят, вместо да се харчат пари, само че посока в това направление липсва. Мога веднага да Ви отворя паралел с другия такъв мегаенергиен проект от онзи велик енергиен шлем „Южен поток“. Има ли друг такъв неизграден проект, който да е стартирал с цена 600 млн. евро и да е приключил нереализиран на 2 млрд. 200 млн. евро и милиарди левове изхарчени публични средства?! И накрая казваме: то било популизъм, защото няма пари за социална политика, за пенсии, за увеличаване на доходи. Ами как ще има? Как ще има, като непрекъснато се предлагат едни такива безумия, които само консумират обществен ресурс и в същото време продължават да превръщат държавата от бедна в по-бедна?! Накрая, за да не отегчавам аудиторията, искам да попитам вносителите: те имат ли решение и биха ли казали колко ще струва съхраняването на отработеното ядрено гориво? Доколкото ми е известно и до ден-днешен България се намира в една много неприятна ситуация, че

опасни радиоактивни отпадъци, проблем, който е световен. Няма държава, която да има ядрена централа и да не е поставена на колене пред този проблем. Освен това, къде ще бъде изградено това ядрено хранилище? Може би, както казахте, колега Димитров, в някоя партийна централа само ще бъде изградено, защото не виждам кое ще е населеното място, което ще се съгласи на негова територия да бъде изградено такова хранилище. Ще спра само до тук. Само да Ви кажа за сведение, че това нещо ще коства може би, по последни изчисления, над милиард и триста милиона лева – над милиард, които стоят като Дамоклев меч над главата на държавата. Кой ще ги плаща? Кой?! Този, който предлага несъстоятелен проект, от който ще бъдат откраднати още милиарди левове?! Ето това е икономическата логика, колега Димитров. А тя е подчинена на една стара българска поговорка: „Куче влачи, диря няма“. Надявам се да сте ме разбрали. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Байрактаров. Първа реплика – народният представител Мартин Димитров. Заповядайте. Господин Председател! Уважаеми колега Байрактаров! Пропуснахте един важен въпрос. Досегашният ОВОС на „Белене“, макар че са минали петте години, в които би трябвало да важи, на моя въпрос към министъра на околната среда и водите се получава ясен отговор, че все още е валиден. Същият въпрос съм го задал и към Томислав Дончев. Той казва, че понеже там били построени административните сгради, за които Вие говорихте, ако сега тръгнат да строят нова ядрена централа на тази площадка, няма нужда да правят нов ОВОС, въпреки че законовият срок от пет години е изтекъл. Това ме кара да си мисля, колега Байрактаров, че има хора в ГЕРБ, знам, че не всички са на този акъл, но че има хора, които се гласят в следващ мандат заедно с техните колеги от БСП да строят централата, от това се притеснявам. Иначе няма разумна причина Министерството на околната среда и водите да твърди, че старият ОВОС е все още валиден. Единствената логика е, че някой се готви да строи централата. Така че Ви питам по този въпрос: Вие как разбирате ситуацията и как така след изтичане на законния срок заради построени жилища или административни сгради ОВОС-ът, който би трябвало да касае сигурността на ядрена централа, е все още валиден? Като журналист, като общественик не го ли намирате за крайно учудващо и не смятате ли, че тези хора, които искат да строят нови ядрени централи, поне, ако не друго, трябва да направят нов ОВОС, за да видим степента на опасност дали не се е повишила за този период? Иначе най-накрая не разбрах дали се съгласявате с моя извод, че тези реактори трябва да бъдат продадени и въпросът с „Белене“ да бъде приключен веднъж завинаги?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колега Димитров, по въпроса за ОВОС-а моето мнение е, че е налице корупционна практика. Това мога да споделя като мое лично мнение. По въпроса дали трябва да бъдат продадени реакторите. На мен лично ми се иска да бъдат продадени на възможно най-висока цена, защото ако само се акцентира, че трябва да бъдат продадени, обикновено това граничи с подаряване, тоест, прилага се нова корупционна схема и въпросните реактори, за които са платени страшно много пари, в един момент се подаряват, а някой прибира разликата и комисионите под масата. Тоест, тук трябва задължително да има една много сериозна процедура по осъществяване на контрол по продажбата на тези реактори – нещо, което е изключително важно. Иначе сме на едно мнение по този въпрос. И на последно място, мога да Ви кажа много неща, но ще се обърна към управителя на телевизия „СКАТ“ господин Данчо Хаджиев с молба да излъчи по телевизията документалния филм, който аз направих като журналист „Големият енергиен шлем“, тъй като няма да ми стигне времето да

изводът е ясен, надявам се и колегите от БСП също да го разбират, защото считам, че има много разумни хора там, които са достатъчно разумни, за да знаят, че това е истината. Няма да говоря, защото Вие ги казахте нещата, че дори и пазар няма. Не можеш да правиш фабрика, както се казва, на 8 септември, при положение, че на 9 септември тя или ще бъде затворена, или ще бъде национализирана и след това затворена. Така че това е истината. Благодаря. Благодаря Ви, господин Байрактаров. Господин Николов, имате думата за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, това, което правим в момента, е ясно, че е предизборно, ние вече почти сме в предизборна кампания. Много неща ще чуем тук, повечето няма да бъдат експертизи – дали ни трябва нова мощност или не, ще бъдат застъпени от гледна точка на това кои избиратели искаме да гласуват за нас. Всъщност действителната обстановка към настоящия момент е следната. България има достатъчно мощности да покрие настоящите си нужди, дори изнася. Но това е към момента. БСД ЛБ.) В момента изнася не повече от 100 мегавата, но както и да е. Друг е въпросът, че поради тази причина, че в момента не захранваме нашата борса, вчера енергия пик достигна 290 лв., при условие че само преди месец-два беше някъде около 110 лв. Така че е много динамично от гледна точка на равнище на цените на електроенергията. Не можем да правим изводи

България ще й трябват нови мощности? Да, аз съм сигурен в това. Точно след 10 години България вече ще има нужда от нови мощности. Защо мисля така? Защото на Световната енергийна конференция, която беше съвсем скоро в Истанбул, беше казано, че тон въглеродни емисии от 10 евро евро ще стане 50 евро, и то само след 4-5 години, говорим за 2021 – 2022 г. Ще окаже огромен натиск върху нашето въглищно производство и оттам на топлоцентралите. Това ще окаже неминуем натиск върху това те да не могат да защитят своите конкурентни позиции в продажбата на електрическа енергия на пазара. В този случай трябва да се запитаме какво правим ние като страна, какво ще развиваме.

Скоро погледнах записките си от арбитражното дело, на делегация, в която сме били с министър Добрев тогава, господин Кириенко казва, че не могат да поемат ангажимент за продажба на тези реактори въпреки нашето изискване към тях. Казаха, че за „Акуйо“ въобще да забравим, вече е късно, а за Китай категорично няма как да стане дума, защото самите китайски фирми не искат реактори, които не са проектирани специално за техните централи. Възниква въпросът къде ще ги продадем? Видяхме, че в Иран не стана.

Така че възниква въпросът: какво правим наистина с тези реактори? Решението е абсолютно пазарно: в момента Министерският съвет е задължило министър Петкова, засега министър в оставка на енергетиката, да проучи възможността за реализация на тези реактори, именно като нова ядрена централа, и те да бъдат продадени на база на това проучване чрез Агенцията за приватизация. И ако има наистина пазарен субект, който да инвестира, не виждам причина защо да не е. е. Не виждам причина! Това ще бъдат новите базови мощности, които ще заменят евентуално бъдещите отнемания на базови мощности, които предстоят категорично на база Парижката конференция. Понеже се чу тук във връзка с договора с руската страна от гледна точка на отработеното ядрено гориво. Отработеното ядрено гориво към руската страна касае единствено и само горивото на трети и четвърти блок. На пети и шести блок ядреното гориво си го съхраняваме тук. В момента се инвестира чрез Фонд „Козлодуй“ сухо хранилище на отработено ядрено гориво на територията на село Харлец, именно на АЕЦ „Козлодуй“. То е стартирало вече, изграждането му тепърва предстои.

Ние и да искаме, вече не можем да дадем това ядрено гориво на база на решенията и директивата на Европейската комисия, че нямаме право да изнасяме ядреното гориво в трети страни. Но, така или иначе, България се нуждае от ядрени мощности. В момента тя е инвестирала над 3 млрд. лв. в така наречения „Проект „Белене“. Че той беше корупционен, за всички е ясно. Че беше спретнат на тъмно, че не се спазваха процедурите, на всички е ясно. Но фактите са факти. Фактите са факти! В момента ние сме инвестирали толкова пари, нека да мислим какво ще правим, при условие че не можем да продадем. Ако продадем, ето, виждам доста продавачи. Но ако не можем да ги продадем, ние трябва да ги инвестираме в нещо. Може би в музей! Също е вариант. Може би от билетчета ще избием парите. Може! Но така или иначе ние, трябва да мислим къде ще развиваме нашата ядрена енергетика. На тази конференция казаха, че възможните пътища са възобновяеми източници и ядрена енергетика. Това са трите бъдещи възможности за развитие на енергетиката. Включително Саудитска Арабия ще прави ядрена енергетика. Така че нека да не отхвърляме тази възможност. Нека да я дадем и правителството правилно е тръгнало по този път.

Така Ви разбрах. Ще изчака да дойде следващият парламент, ще търси инвеститор и заедно с БСП ще строим „Белене“. Така Ви разбрах, господин Николов. Ако не съм Ви разбрал правилно, моля да си уточните думите. Господин Ерменков каза, че правилно съм разбрал, значи работата е ясна. (Реплика Вторият въпрос. През 2010 – 2011 г. имаше прогноза, че ако няма „Белене“, ще има режим на тока. Тази прогноза сбъдна ли се, колеги? Сбъдна ли се, колеги, тази прогноза? Отговорът е: Не се сбъдна! Тоест, дойде 2010 г., дойде 2011 г., дойде чак 2016 г. – има ли режим на тока, колеги? Няма. Има ли „Белене“? Няма. Сега ми говорите за следваща прогноза как след 10 години, ако нямало нови базови ядрени мощности, България пак щяла да има проблеми. Това ми звучи, като онази, старата прогноза,

Нямате сериозен анализ, който да показва необходимостта от нови ядрени мощности и сте готови да похарчите 20 милиарда! Това граничи с безумие, бе, хора! Нито БСП, нито Вие сте написали или представили сериозен анализ, който да казва, че без нова ядрена мощност, се получава дефицит в дадена година и без да имате такъв анализ, сте готови да прахосате 20 милиарда! Това граничи с безумието. Няма друга дума, освен „безумие“. Единственото обяснение е, че искате да продължите линията: „Куче влачи, диря няма!“ Не виждам друго обяснение. Знаете ли, това, че си похарчил 2 или 3 милиарда, не е основание да похарчиш още 20 милиарда и не може да бъде основание да похарчиш още 20 милиарда. Уважаеми господин Николов, по това, което казахте, Вие си противоречахте, но накрая завършихте с решението, което имате като парламентарна група, че сега няма да подкрепите, но иначе сте „за“ развитието на ядрената енергетика. Мисля, че спекулативно обявихте какво е състоянието в момента на Енергийния сектор. Вие прекрасно знаете, че поради липса на инвестиции, в момента енергетиката работи на пълна мощност за отделните централи и във всеки един момент се очакват аварийни спирания. от ГЕРБ.) Не контролирате времето. Не се знае колко време ще продължи това застудяване. Зимата може да се окаже по-дълга, отколкото очаквате, и намеренията, които изразявате от парламентарната трибуна с хоризонт повече от 10 дни, в които има да управлява Вашето правителство, не са коректни. Анализ. Какъв анализ? Нямате достатъчно анализи ли? Цитирате конференции. В България има достатъчно подготвени професионалисти, които без изключение са се произнесли за бъдещето на ядрената енергетика в страната и конкретното спиране на проекта от парламента е прецедент законодателен орган взима решение за спиране на проект, който е резултат на решение на правителството, на изпълнителна власт. Нека да отпадне това ограничение и изпълнителната власт да е с вързани ръце, и във връзка с решението, което предстои да вземат нашите съграждани на предстоящите избори, според това какво ще е представителството в парламента, бъдещата изпълнителна власт да използва аргументите на тези професионалисти и вземе решение. Достатъчно е инвестирано. Достатъчно е напреднал проектът и Вие сам го разбирате, сам даже го доказахте.

Ако намерите друг с по-висок праг на търпимост от мен, съм готова да го видя. (Ръкопляскания

Сигурно по-добре и аз нямаше да мога да го кажа по отношение на това какво се случва в България с енергетиката – секторът и перспективите за неговото развитие. Особено за това, че за да продадеш нещо, трябва да има някой, който да иска да го купи нещо, което както гледам, няма опашка от желаещи в момента да го купуват. Едно-единствено нещо не можах да разбера накрая и затова ще Ви помоля да ми отговорите – с какво решението, което предлагаме да бъде взето, противоречи на концепцията Ви за развитие на енергетиката в България? Не се ли притеснявате, че както го казах и в моето изказване, забраната, тоест ние сме потвърдили едно решение на Министерския съвет за прекратяване на работата по площадка „Белене“ и сме дали даже нареждане да се работи за паро-газова централа – не Ви ли притеснява, че наличието на това решение на Народното събрание в момента и дейността на правителството за изграждане на ядрена централа на тази площадка, а дали ще бъде нова, дали ще бъде стара и какъвто искате го наречете проекта, не противоречи на решението на Народното събрание? Защо трябва да влизаме в казуистика, а не вземем наистина да отменим това решение и правителствата да бъдат свободни в действията си? Ние не ги задължаваме да построят с държавна помощ, ние не ги задължаваме да построят с частен инвеститор, а ние ги задължаваме да реализират проекта забележете, да реализират проекта при защита на националния интерес. По-широко от това няма как да се каже. Така че много Ви моля, наистина направихте прекрасно изказване,

Правителството е казало следното нещо – ще го пусне на пазарен принцип и който иска, да инвестира. Правителството няма да дава 20 милиарда и това е правилният вариант, защото за България това са много пари

Относно решението на Народното събрание, правилно или не, то е било на база внесено от Министерския съвет решение, върху което сме се произнесли.

ЛБ.) По тази причина смятам, че ако бъдещият Министерски съвет реши и прецени, че пътят минава през Народно събрание, тогава той ще го внесе и ще има необходимото мнозинство, което да го подкрепи. Мисля, че не това е идеята, а това е разделителна идея, която Вие правите. Ако искате да обедините, ето, очаквате в бъдеще да управлявате, не знам след колко години, може би след десетки години да управлявате, тогава наистина може да внасяте и да търсите мнозинства,

предизборна кампания – това е явно за всички. Повториха се тези, които многократно сме чували. Дебатът е излишен, губи времето на Народното събрание, да не говорим, че и предложението не е достатъчно добре обмислено,

решение. Дори и да бъде прието, едва ли ще свърши работата, която възложителите се надяват да им свърши. В същото време има доклад от министъра на енергетиката от месец декември 2016 г. до Министерския съвет

а разходите за придобито оборудване с дълъг цикъл на производство съгласно арбитражното решение са в размер на 1,177 млрд. лв. Предвид на гореизложеното и с оглед на това, че за проекта „АЕЦ „Белене“ от страна на НЕК са вложени средства в значителни размери размери (2,567 млрд. лв.), считам за целесъобразно с оглед защита на публичните финансови интереси да бъдат предприети действия за рационално използване на изградената инфраструктура и материална база на площадка „Белене“ и на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство. тази връзка е необходимо: да бъде изготвен технико икономически и правен анализ, който да предостави възможности за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на АЕЦ на площадка „Белене“ на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без държавна гаранция, без ангажимент от страна на държавата за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия. В анализа следва да се разработи вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „АЕЦ „Белене“ в отделно търговско дуржество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С предложения проект на акт се възлага на министъра на енергетиката да организира в срок от три месеца изготвянето на посочения технико-икономически и правен анализ и представяне на доклад на Министерския съвет в едномесечен срок от изготвянето на анализа.“ Такова решение е взето от Министерския съвет на 15 декември 2016 г.

изготвянето на технико-икономически и правен анализ, свързан с възможностите за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на атомна електроцентрала на площадка „Белене“. 3. В анализа по точка 2 да се разработи вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с Проекта „АЕЦ „Белене“ в отделно търговско дружество и за провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. контрол. 4. В едномесечен срок от изготвянето на анализа по точка 2 министърът на енергетиката да представи доклад на Министерския съвет.“ Това решение е от 15 декември 2016 г.

докладва на Министерския съвет технико-икономическия и правен анализ. В правния анализ ще бъде включена и информация, професионална преценка какви последващи решения Народното събрание трябва да отмени или да приеме с оглед волята на Министерския съвет за последващи действия по проекта „Белене“. В този смисъл, от една страна, проектът Ви за решение е непълен, защото отменя само едно решение на Народното събрание. От друга страна, Вие дори не сте пионер, така да се каже, в това предложение, защото Министерският съвет още преди месец е направил това, което Вие искате по проекта, тоест да се започне някаква работа по проекта „Белене“. От тази гледна точка според становището предложението Ви е неприемливо. Трябва да се изчака анализът и докладът на министъра пред Министерския съвет. Според доклада Народното събрание, разбира се, не в този състав, а в следващият си състав, ще предприеме действия, които счита за правилни. Благодаря.

Отменя Решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“. 2. Възлага на Министерския съвет да осигури реализацията на проекта за изграждане на атомна електроцентрала на площадка „Белене“, като защити националния интерес.“ Точка първа е „ядрена централа“, точка втора е „атомна централа“?! „3. Задължава министъра на енергетиката да информира Народното събрание на всеки три месеца за изпълнението на точка 2.“ Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 138 народни представители: за 50, против 64, въздържали се 24. Предложението не е прието. Преминаваме към следваща точка

Няма доклад на Комисията по правни въпроси. От името на вносителя, слушаме Ви, господин Хайтов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, предложението за промяна в Гражданскопроцесуалния кодекс касае така наречената процедура по допустимост пред Върховния касационен съд. За колегите неюристи искам само да отворя една скоба и да кажа, че това, разбира се, касае само и единствено гражданските дела. Когато е приемана тази възможност първоначално да бъдат разглеждани делата и да се прецени дали те да бъдат разглеждани по същество. Един от основните мотиви всъщност е бил да се разтовари Върховният касационен съд, да се намали работата, за да може по този начин да се постигне и една една по-голяма бързина в съдопроизводството. Но практиката говори нещо по-различно, а именно: преди да се разгледа едно дело по същество касационен съд разглежда същото дело, за да прецени дали то е допустимо, или не е допустимо. Тоест едно и също дело, един и същи казус се разглежда два пъти. Нещо повече – българската Конституция постановява, че съдопроизводството е триинстанционно в нашата страна. Но когато Върховният касационен съд прецени и не допусне за разглеждане по същество едно дело, един спор, практически се прегражда така нареченият „триинстанционен“ процес и няма възможност отново в открито съдебно заседание да се разгледа делото по същество и да се постанови решение. Но тук има и още един съществен момент, а той е, че разглеждането по процедурата по допустимост се извършва в така нареченото „закрито“ заседание. И в него всъщност страните нямат възможността открито и състезателно да представят своите аргументи и, разбира се, те да бъдат преценени. Искам да отворя една скоба и да кажа, че този Законопроект ние сме внесли преди повече от една година и няколкократно в Правна комисия и с нейния председател, когото аз ще спомена поименно – господин Кирилов, сме коментирали и той практически не е възразявал като единствено проблемът липса на време отложи разглеждането на този Законопроект. Искам само да спомена, че по този въпрос има и Конституционно дело № 4 от 2009 г. В същото това дело с Решение № 4 от 16 юни 2009 г., са изброени ред проблеми, които възникват при прилагането на Закона и които, макар и да не носят белезите на противоконституционност, затрудняват значително както гражданите, които търсят защита на правата си, така и съда, който е длъжен да прилага Закона. Това е само един кратък Законопроект, но аз считам, че е важен, защото той е в полза на българските граждани. Благодаря Ви. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по предложения Законопроект? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за изказване не защото уважаемият колега Хайтов ме спомена поименно, а защото действително искам да направя изказване по този Законопроект, който предвижда едно сериозно, съществено решение, което да доведе до промяната в подсъдността в триинстанционното производство по отношение на гражданското съдопроизводство. Действително по Конституция съдопроизводството по граждански дела е триинстанционно. Това правило беше частично коригирано с измененията през 2009 г., тоест с новия Граждански процесуален кодекс. И от както действа той, действа и правилото и производството за предварителна допустимост до касационно обжалване, като бяха установени специални основания за допустимост до касационно обжалване. Логиката на това правно решение на тогавашните вносители и тогавашните законодатели е било да се разтовари Върховният съд на България и да разглежда такива дела, които имат особено значение за съдопроизводството, дали поради тяхната сложност, дали поради противоречивото прилагане и тълкуване на Закона. Господин Хайтов като вносител беше абсолютно прав, че тази промяна съществено съществено промени и поведението на страните, и тяхното очакване. Понастоящем всички страни в гражданското съдопроизводство продължават да очакват и се надяват да да имат възможност за трета инстанция и за касационно разглеждане на спора за трето, последно, окончателно и то от най-висшия съд на Република България. Така обаче на практика Върховният касационен съд се беше обърнал като районен съд, но на цялата Република България и разглеждаше всички дела, които завършваха финално при него. Това имах предвид, уточнявайки ефекта на разтоварване на натовареността на Върховния касационен съд като един върховен съд. Уви, за съжаление ние не можахме да стигнем до сериозния задълбочен дебат по този Законопроект и по още четири, касаещи по съществени изменения в Гражданския процесуален кодекс. На три пъти бяхме планирали, бяхме започнали и обявили практична конференция, която да направи анализ на действието на Гражданския процесуален кодекс откакто беше приет като чисто нов Граждански процесуален кодекс през 2006 г. до настоящия момент. За съжаление и трите пъти поради законодателната програма, поради сложност на политическата обществена ситуация не можа да се стигне до провеждане на тази Конференция, в която трябваше да участват представители на висшите съдии и на заинтересованите институции. Продължавам да смятам, че това щеше да ни подготви да вземем едно обективно и разумно решение по тези тези законопроекти, един от които е Законопроектът с вносител господин Хайтов. Ще си позволя да кажа личното си мнение по този въпрос. Изцяло съм раздвоен. Изцяло съм раздвоен, като практикуващ юрист много бих се радвал да се възстанови касационното производство

Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Предстои гласуване, приканвам народните представители в пленарната зала. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-1, внесен от Явор Хайтов и група народни представители на 14 януари 2016 г. Гласували

очаквам да докладвате предложението на Правна комисия по Законопроекта.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Представям на вниманието Ви доклад относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 653-03-106, на приетите на 6 октомври 2016 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов на 28 юли 2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 7 юли 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и решаването му от арбитражен съд не е уговорено индивидуално“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Камен Костадинов: „В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: „В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя

Предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители: „В § 1 се правят следните изменения:

Предложение на народния представител Анна Александрова: „В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „или е спор, по който една от страните е потребител“ се заличават. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Не подлежат на решаване от арбитражен съд спорове, по които една от страните е потребител в следните сектори на икономиката: 1. енергетика електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; 2. водоснабдителни и канализационни услуги; 3. електронни съобщения и пощенски услуги; 4. финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски кредити, финансови услуги от разстояние, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество.“ 3. Създава се ал. 3: „(3) Извън случаите по ал. 2 спорът може да бъде възложен за решаване от арбитражен съд, когато едната страна е потребител и решаването от този съд е изрично договорено между страните след възникването на спора.“ 4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Явор Хайтов, което е абсолютно идентично с предложението, което прочетох – с вносител Анна Александрова. Комисията не подкрепя и аналогичното предложение на колегата Явор Хайтов. Предложение от народните представител Данаил Кирилов и Анна Александрова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията му до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „или е спор, по който една от страните е потребител по смисъл на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите“.“

поради което с това днес ще приключим пленарното заседание. Утре продължаваме с дебатите по § 1, които са открити. Закривам пленарния ден.